Уважаеми дами и господа, моля заемете местата си в залата. Имаме готовност да продължим заседанието.

заседанието. Продължават разискванията по точките: избор на министър-председател на Република България и структура и състав на Министерския съвет. Уведомявам Ви за времето за изказвания, което остава

Движението за права и свободи – 21 минути, и Парламентарната група на партия „Атака” – 6 минути.

Уважаеми господин председател, господин президент, уважаеми гости, представители на религиозните общности в България, Ваши Превъзходителства, господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри! Позволете ми да започна с едно обръщение към народните представители – да се опитаме да бъдем на висотата на отговорността, пред която сме изправени в дискусията по тази много важна точка, защото в крайна сметка всички сме народни представители, избрани от българските граждани, и трябва да отговаряме на техните очаквания. Някак си незабелязано мина, че днес всеки един от нас получи едно дарение – една книга на Калина Канева, която се нарича „Симетрия на времето. Срещи и разговори с акад. Дмитрий Лихачов” – един голям приятел на България, човек на духа. В началото на тази книга има поредица от писма, които са озаглавени по различен начин. Например: „Да си истински възпитан”; „Научете се да спорите с достойнство”; „Човек трябва да бъде интелигентен”. Гореща препоръка към всички народни представители: да намерят време и да прелистят тази книга, ако не могат да я прочетат. А сега по същество на точката и на дискусията. Преди всичко трябва да имаме ясното съзнание, че днес действително огромен брой българи гледат с очаквания към Народното събрание и с разочарование, но също така и с крехка, но надежда, че нещата ще започнат да се променят. Сигурно щеше да бъде много оптимистично настроението и на бъдещите министри, ако им дадем подкрепата, ако повечето българи не знаеха и не чувстваха на свой гръб в какво състояние са държавата, икономиката и доходите на хората. В интерес на почтеността и истината трябва да се каже истината. Трябва да се каже истината на целия български народ, защото в продължение на четири години живяхме в лъжа и в два свята – виртуален, този, който ни се внушаваше през медиите с това, че всичко е прекрасно и хората стават все по-заможни, и реалният, в който живееха и живеят огромна част от българските граждани, всички българи. Когато се говори за икономическата криза – колко страшна е тя, нека все пак да знаем какво получи предишното правителство като наследство и какво оставя на господин Орешарски. Защото, спомняте си, повече от една година основна тема на предишната власт беше само тежкото наследство. Искрено бих завиждал на бъдещия кабинет, ако имаше днес онова наследство с 8 млрд. 200 млн. лв. фискален резерв, с дълг на държавата само 14% от брутния вътрешен продукт, с 6,5% безработица само

който всички ще плащаме, и през август правителството на Орешарски ще трябва да плати 800 млн. лв., взети като заем в края на мандата на господин Борисов. Колко са разплащанията към бизнеса – истинските? Около 300 милиона; на болниците – 370 млн. лв.; невърнатото ДДС – около 290 милиона. Само за последния месец на управлението си правителството на Борисов взе 25 постановления на Министерския съвет и похарчи целия оперативен резерв на държавата от около 300 млн. лв. Това са фактите, без емоции, без квалификации. Ами държавните предприятия, към които принципалът, държавата имат отговорност в какво състояние се оставят? Националната Само от енергетиката, от вземане на дивиденти от държавните предприятия, за да запушват дупките в бюджета, образувани от покровителствената контрабанда, 1 млрд. 200 млн. лв. са взети. Как ще съществува този жизнен отрасъл? Това са само суровите факти, наследството на господин Борисов и неговото правителство. Вчера беше огласен и доклад на вицепремиера на служебното правителство, за което благодаря. Оказва се, че има реален риск България до края на годината да загуби безвъзвратно 750 милиона от европейските фондове. Това ли е великото усвояване? Правителството на господин Орешарски, ако получи доверието на Парламента, поема гигантска отговорност в много тежка извънредна ситуация в страната и това е истината. Вместо някои да се подсмихват и да пускат лафчета по отношение на министрите – бъдещите министри и техните качества, въпреки че виждате толкова образован

Времето на „калинките” на власт в администрацията приключи! Трябва възвръщане към професионализма. Хората са измъчени. Искам да се обърна към евентуалните бъдещи министри. Повярвайте, Вие стартирате не на нула, а на минус във всяко едно отношение. Към Вас няма да дадат и един ден толеранс и милост. Започнаха безскрупулни атаки с компромати, с измислици, с жълтини, преди да бъдете избрани. Трябва да покажете, че наистина работите за хората, защото действително само работа за общото благо може да даде шанс на този кабинет, на тези жени и мъже, които влизат в тази ситуация, в тази отговорност и си залагат главите – говоря образно. Няколко пъти казвам, че изборите не са свършили. Да, не са свършили, защото само формирането на стабилно и работещо правителство е крайният резултат на волята на българските граждани. Днес всеки един народен представител трябва да заеме своята отговорност, да осъзнае дали България ще се върне назад към хаоса, импровизациите в управлението, към шегичките, постоянното обръщане на палачинката на мнения и позиции, към рекета, към бизнеса, към репресиите, или държавата ще тръгне напред бавно, трудно, мъчително, но последователно. Това е изборът пред нас –народните представители. Аз не съм фаталист, и не вярвам, че тринадесет е фатално число, затова вярвам, че има шанс през 2013 г. да да прекъснем спиралата на краха на държавата, на разрухата в икономиката и на унищожаването на целостта на самото ни общество, което е толкова разпокъсано, толкова обезверено, че се нуждае от истински държавници начело, които могат да носят отговорност, а не бягат от нея, не се оплакват и жалват само, както гледахме четири години. Пътят пред нас като българи, като родители, като хора, е да търсим не поредния спасителен месия, а да намерим сили в себе си за диалог, за чуване на различното мнение, за съгласие – да разширяваме полето на съгласието, да направим крачка отвъд омагьосания кръг на конфронтация и злоба. Това беше хранителната среда на предишното управление. Искам да кажа ясно: сделка няма да има! Компромис с беззаконията няма и не може да има. Трябва да има реално върховенство на закона. Това е програмно правителство и това е неговата уникалност. Като лидер на БСП отстоявам повече от половин година, че в ситуацията, в която е българската държава, нито една партия сама – и най-голямата, не може да се справи и да изведе България на път на развитие, надежда, перспектива за всеки човек. Затова отстоявах програмното правителство, като формула, като поле за обединяване на усилията. Имаме правителство, което наистина е програмно с много ясни приоритети и ангажименти, разположени във времето. Спешните мерки за първото полугодие, адресирани към трите основни проблема и стълбът на тази програма е държавност, развитие, справедливост

Това е разликата между правителството, което беше на власт, и това, което предстои, надявам се да изберем. Има много ясни ангажименти и знаци в начина на структуриране на Министерския съвет, в имената, които господин Орешарски предлага. Водещото не е партийното начало, водещи са професионалните качества, способността да се решават реалните проблеми в съответния сектор и готовността да се носи отговорност. Коалиция за България, като мандатоносител, носи отговорност за действията на Министерския съвет. Ще бъде много силно подкрепяща и много взискателна към това да не се отклоняват бъдещите министри от ангажиментите, които са поети в програмата. Трябва да се работи за хората и само това може бавно да възстановява доверието към държавата, към програмата. Има много ясни знаци от господин Орешарски. Първо, върховенството на закона излиза на преден план. Това е знак и към българските граждани зажадняли за справедливост, и към европейските ни партньори. Второ, особен е акцентът към конструктивната и динамична работа и с Европейската комисия, и с европейските институции. Това личи от квалификацията и подготовката на много от министрите, от техния личен авторитет сред европейските ни партньори. Знак към знанието кабинет на хора образовани и подготвени. Знак към това, че МВР най-сетне ще бъде департизирано и както желаят истинските служители на МВР – ще служи на хората, ще защитава техния живот, сигурност, тяхната собственост и ще бъде близо до тях. Като цяло знакът ще бъде към възстановяване на държавността и към търсене на съгласието на хора с различни биографии, в това число и политически. България се нуждае не от партийно правителство на една, две, три, четири партии, а от национално правителство, с цветовете на националния трибагреник, работещо за българската държава, за гражданите и хората.

че всички те ще бъдат членове на един екипаж, на един отбор, начело с господин Пламен Орешарски. На тези хора предстои, и надявам се, да бъде поверено управлението – щурвалът на кораба „България”, на общата ни съдба, на всички хора – толкова измъчени и обезверени. Нашият кораб – държавата ни, се намира в бурни води, в щурм. Далеч не всичко работи, щурвалът е заклинил, платната са разпокъсани, има течове, пробойни в борда, няма сигурност. Тази сигурност, стабилност, предсказуемост и динамика трябва да зададат бъдещите министри. Убеден съм, че предстоят много изпитания. Трябва да минете между сила и харизма, между много подводни скали, между много обстрели – недобронамерени, но трябва да издържите и да си вършите работата съвестно. Не забравяйте, че

Важно е да се излезе после от мандата с достойнство, със свършена за хората работа, за да може да ги гледате в очите и да кажете, че сте направили всичко възможно, за да отговорите на очакванията на българските граждани. Искам да пожелая

чуваемост, диалог – всичко това, което трябва да правите всеки ден, за да бъдете успешни, защото Вашият успех ще бъде успех и за България, и за гражданите в страната, и за бизнеса, и за безработните, и за възрастните, и за младите. Пожелавам Ви да свършите тази работа, която Ви предстои, успешно и да закарате нашия кораб в сигурни и спокойни води, така че всеки да има възможност да се развива – спокойно, съобразно своя талант, съобразно своята енергия, своите възможности и да вижда, че държавата работи за нея или за него, независимо дали е член на ГЕРБ, БСП, „Атака”, ДПС или многото партии извън Парламента. Хората в България трябва да живеят свободно. Стига репресии, стига мачкане и газене! Хората в България трябва да имат възможност за труд, за достойнство, за справедливост. Очаква Ви огромна мисия. От сърце Ви пожелавам успех!

Благодаря, уважаеми господин председател. Почитаеми господин президент, Ваше Светейшество, уважаеми духовни водачи на религиозните общности в България, Ваши превъзходителства, уважаеми господин премиер, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми ръководители на държавни институции, уважаеми госпожи и господа народни представители! Днес трябва да изпълним волята на суверена, която бе изразена на 12 май 2013 г. по време на парламентарните избори за Четиридесет и Важен, основополагащ е въпросът кой е легитимният носител на властта съгласно волята на суверена. Само на пръв поглед сякаш няма ясен, еднозначен отговор на този въпрос. Конституцията на Република България неслучайно предвижда процедура на възлагане на три проучвателни мандата в в случаите, когато няма явен победител, в случаите когато една-единствена политическа сила не е успяла да спечели самостоятелно мнозинство. Конституцията повеля господин президентът да връчи проучвателния мандат първо на политическата сила спечелила най-много мандати. второто Народно събрание това определено е Политическа партия ГЕРБ. Но да се твърди, че статут на първа политическа сила е равен на абсолютно право да съставиш кабинет и да управляваш страната е парекселанс неуважение към духа на Българската конституция. Да отричате правото на останалите, представени в съответното Народно събрание, политически сили да съставят кабинет означава, че отричате основно конституционно положение, на което се крепи съвременната българска демокрация. Ние днес дължим на суверена верен прочит на онова, което е закодирано в неговия вот на 12 май Неумолимият извод е, че суверенът делегитимира Политическа партия ГЕРБ като възможен носител на властта, независимо от статута й на първа политическа сила, защото ГЕРБ се появи на политическата сцена като алтернатива не просто на тройната коалиция, а си присвои правото да бъде едва ли не алтернатива на всички партии от прехода и получи силна, искрена подкрепа през 2009 г., в резултат на която застана на кормилото на властта. Нямаше нито една политическа сила в Четиридесет и първото Народно събрание, която да оспорва правото на ГЕРБ да състави свое правителство. Днес картината е доста по-различна. Тези, които бяха алтернатива на всички партии, имат значително по-малко собствено

сте длъжни да го осмислите. Сами се поставихте в изолация, в невъзможност да реализирате успешно проучвателния си мандат. Има и персонално отговорни за тази изолация. Аз неслучайно припомних метафората за Франкенщайн и и оттук-нататък всеки политически лидер трябва да знае какви чудовища създава, защото рискува да бъде изяден от тях. Урокът е за всички, не само за лидера на ГЕРБ. Суверенът свали от власт ГЕРБ. Коректността ни задължава да кажем, че не предостави властта за самостоятелно управление и на Българската социалистическа партия. Тогава какво следва? Следва да проумеем мъдростта, заложена във вота на народа. Той поиска от нас да намерим формулата на правителството на националното съгласие, за да не ни се налага след време да търсим формула на правителство на националното спасение. Все още можем да избегнем втория сценарий. Днес разделителната линия не е между управляващи и опозиция. Днес разделителната линия е между самоцелната политическа деструкция и отговорността пред националния интерес да се избере стабилно правителство на Република България. Да, уважаеми госпожи и господа, уважаеми господин президент, националният интерес предполага днес да се избере стабилно правителство. Няма по-лош, не просто лош, опасен, вреден, ще продължа – престъпен, сценарий от това от утре да вървим към нови парламентарни избори. Това би означавало доубиване на и без това изнемощялата българска икономика. Това би означавало тотално блокиране на и без това разградените от четиригодишното управление социални системи на страната. Ние като Движение за права и свободи ще поемем своята политическа отговорност, за да подкрепим единствено възможната формула за съставяне на правителство с втория проучвателен мандат с с министър-председател господин Пламен Орешарски, който днес представи своите програмни цели, състава и структурата на своя кабинет. Предлагам и Вие да преосмислите своето политическо поведение и да се възползвате от историческия шанс, който във възторжена реплика един нов народен представител Ви подсказа. Това беше най-стойностното изказване, което днес чух, че има шанс да се откажем от деструкцията и да положим надпартийни усилия в името на националния интерес. За кратко бях зареден с оптимизъм при откриването на Четиридесет и второто Народно събрание, защото чух много отговорни думи: „Този, който поема управлението сега и поеме ангажимента да стане премиер, това е изключително смела и отговорна постъпка и трябва да получи подкрепа от всички нас” – думи, много силни, много отговорни – на председателя на Политическа партия ГЕРБ господин Бойко Борисов. „Всички нас” – това сме народните представители от Четиридесет Достойният български политик и мъж, който се зае с тази отговорност, се казва господин Пламен Орешарски. на ход е Вашата дума, господин Борисов. Ще удържите ли на думата си от трибуната на този Парламент, или ще останете верен на стила да разхвърляте думи напразно, което бе сериозна част от политическата Ви делегитимация? Днес парламентарното Ви поведение по време на гласуването на кабинета на господин Орешарски е време разделно за остатъчната Ваша легитимност на политик, защото Вие най-добре от всички знаете какво остава след Вас – унищожена бизнес среда; близо половината от гражданите са социално изключени – не е твърдение на Местан или на Станишев, а на Ласло Андор – комисаря по социалната политика; омерзена пред лицето на Европа съдебна система; нестабилна заради личностните Ви своеволия държавност; унизени от полицейско насилие и посегателства граждански права

Днес процедурата по гласуването на кабинета е висша отговорност за всеки народен представител, за да докаже, че България е над партийното тесногръдие и е повече от политическите взаимоотношения за себе си и от пристрастната конкуренция между партиите на всяка цена, защото никоя цена не по-скъпа от стабилната държавност и демократичното развитие на България, от европейския начин на живот на нейните граждани. Уважаеми господин Орешарски, в името на тези цели Вие днес ще получите нашата подкрепа. Ще се присъединя, за съжаление, към констатацията, че няма да разполагате не със стоте дни, а със сто секунди толеранс, защото това са страстите български. От вчера започна атаката срещу всичките Ви министри. Не се притеснявайте,

реакцията нямаше да бъде по-различна, защото става въпрос за един отчаян опит да се съхрани властта на всяка цена. Защото има политически сили, в които отношенията между членове, между ръководство са отношения на социалния контакт, на принадлежност към общи идеи. Те са свързани от факта, че са разположени в общо ценностно поле. Има партии на властта, в които тези социални контакти са заменени с отношения на властови зависимости и тези партии извън властта не могат да оцелеят и се разграждат точно по начина, по който са създадени. Извън властта властовите отношения се разкъсват ускорено. Ние трябва да имаме ясното съзнание, че ще работим при безпрецедентно тежки условия. Вие няма да имате онова, което оставихте на Вашия следовник през 2009 г.

какво още ще излезе, след като направите преглед на реалното състояние във всички министерства и във всички системи на българската държава. Уважаеми госпожи и господа, днес освен вярната формула на правителството ние сме длъжни пред суверена да поставим коректно и въпроса за отговорността: кой ще стои зад българското правителство? Колкото и да Ви изглежда труден този въпрос, той има своя лесен отговор. Той ще бъде даден с вота, който народните представители ще упражнят след края на дискусията. Ще стане ясно кой стои зад кабинета, кой носи отговорността и в каква степен. Ние от Движението за права и свободи заявяваме: ще носим доблестно своята политическа отговорност – толкова, колкото е по силите ни, в такава степен, в каквато това ни е отредено от избирателите. Не приемаме внушенията за нова тройна коалиция. Вотът ще покаже, че такава няма. Моля да ме извинят колегите от другите политически сили, защото ще се наложи да назова някои от тях, но ако някога „Атака” е подкрепяла министър-председателя, някога, от създаването на тази партия, то този министър-председател се казва Бойко Борисов. Ако някога „Атака” е подкрепяла нечия политика и партия, то тази партия се казва ГЕРБ. Чета, 27 юли 2009 г.: „Тук аз няма да се заигравам с понятията „условно”, „безусловно”, „резервно”, „безрезервно”, защото смятам, че страната ни в момента има нужда от силно правителство. И аз давам своята категорична подкрепа за този кабинет, който господин Борисов представи днес. Волен Сидеров – председател на „Атака”. Следват бурни ръкопляскания от Политическа партия ГЕРБ, отразени в скоби. Днес продължавам да се чудя как оцеляха стените на това Народно събрание, как не се сгромолясаха върху нас от резонанса на бурните Ви аплаузи за лидера на Политическа партия „Атака”?! Моля Ви! Всъщност, какво Ви моля?! Ваш проблем е. Но не пренасяйте върху нас собствените Ви изкушения, защото точно Вие бяхте в здрава прегръдка с „Атака” в продължение на две години и половина. Историята трябва да се помни! Днес ние не очакваме подкрепа от „Атака” и няма да я получим. Затова – толкова със спекулациите по тази тема. За първи път, уважаеми госпожи и господа, и това е част от дясната политическа отговорност, министър-председателят няма да бъде председател на политическа партия. Господин Пламен Орешарски вероятно не е член дори на БСП. И това не е бягство от отговорност, а верен прочит на потребностите на времето. България се нуждае от правителство на интелекта, за разлика от управлението на „калинките”, което ще управлява с интелектуалния потенциал на цялата нация. България няма нужда от министър на вътрешните работи, който ще превръща Министерството на вътрешните работи в репресивен орган за политически натиск. Това е разликата между господин Орешарски и Бойко Борисов и собствено между господин Цветлин Йовчев и Цветан Цветанов. Паронимната връзка между личните им имена Цветлин и Цветан изчерпват приликите. Те са антиподи. За първи път министърът на вътрешните работи няма да бъде партиен функционер, няма нищо общо нито с БСП, нито с Движението за права и свободи. Това е ясен знак, че управлението на господин Орешарски няма да залага на грубото полицейско начало, защото господин Йовчев може да бъде уличен във всичко друго, но не и в груби полицейски рефлекси. Това обаче не означава спокойни дни за престъпността. Обратното – идват първите тежки дни на престъпността в България, защото тя вече не може да разчита да се яви ритуално, да целуне ръката на новия господар и да поиска съхраняване на престъпните схеми. Това просто няма да се случи. Другият фундаментален проблем е въпросът с очакванията, с което завършвам, уважаеми госпожи и господа. Господин Орешарски, от Вас не могат да се очакват чудодейни решения. Месиите са в историята. От Вас се очакват конкретни, реални стъпки. Те няма как, на първо време, да удовлетворят високите очаквания на българските граждани, но им дължим коректност, дължим им конкретни стъпки и най-вече собствено от Вас очакваме да реабилитирате българското Народно събрание като център на властта от гледна точка на духа на Българската конституция. Очаквам да бъдете първото правителство на българското Народно събрание, а не да превръщате Народното събрание във функция на едноличната Ви воля. Всъщност това е толкова далеч от Вас, че дори е излишно да го кажа. Уважаеми госпожи и господа, въпреки деструкцията, аз очаквам правителството на господин Пламен Орешарски, планът Орешарски да бъде спасителен за България, да възстанови българската държавност, на първо място, и достойнството на всеки един български гражданин. На добър час! Благодаря за вниманието. Не виждам заявки за реплики. Има думата господин Томислав Дончев. Заповядайте. Уважаеми господин президент, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Ще се опитам да върна дебата там, където му е мястото, защото, доколкото си спомням, трябваше да коментираме проектокабинета, неговата структура, състав и евентуално намеренията, които има. По този повод аз имам няколко въпроса към кандидат-премиера господин Орешарски. Ще бъда много благодарен, ако получа точен и професионален отговор, какъвто ще бъде тонът на въпросите ми. Първият въпрос е свързан с възможността, господин Орешарски, да разбулите една мистерия – за какво отговаря министърът на инвестиционното проектиране? Като човек, който безспорно познава инвестиционния процес, Вие добре знаете, че проектира този, който възлага и строи. Респективно в публичния сектор това е община, агенция или министерство. Надявам се зад едно подобно предложение не стои идеята някоя нова структура да суспендира този ангажимент от всички инвеститори в България в публичния сектор. Става дума за функции на контрол, става дума за функции на координация. Наистина не можем да разберем и имаме нужда от допълнителна информация по въпроса. Вторият ми въпрос е свързан с

приложи извънредни мерки по отношение на усвояване на европейските фондове, ако трябваше да вляза в тона на дебата, който властваше тук през последните часове, трябваше да Ви попитам дали извънредните мерки включват участие на Въоръжените сили или нещо друго. Няма да го направя и ще превърна въпроса ми ми по-скоро в професионален съвет – системата на управление на европейските фондове няма нужда от извънредни мерки, тя има нужда от спокойствие, за да работи много. Защото има много работа. И може би не биваше да проявявам такава дребнавост и да задавам и третия въпрос, но няколко пъти беше споменато, че амбицията на това проектоправителство, превръщайки се в правителство, е да тръгне само и единствено с истината. По този повод искам да коментирам една Ваша реплика отпреди малко – как България в 2009 г. е била на 14-то място в сравнение и в конкуренция с другите европейски страни по отношение на усвояване на европейските фондове? Тук има една задача, която аз самият, макар че съм завършил Математическата гимназия, не можах да сметна. девета година България е получила само аванс от Европейската комисия, който се полага на всяка държава и до 2010 г. България не е имала право да възстановява средства от Европейската комисия, не е имала право на обратни плащания. Тоест плащанията от Европейската комисия към България за този период са нула евро и нула евроцента. Сложното тук е в две направления: първо, как България с нула евро и нула евроцента се е озовала на 14-а позиция. Още по-сложният въпрос за мен е с какви плащания са страните на 15, 16, 17 и 18-а позиция, при условие че България е с нула? И по повод коментарите колко пари е имало опасност България да загуби към към края на годината, всъщност такива коментари има всяка година и до момента България по оперативните програми не си е позволила да загуби никакви пари. България по оперативните програми до момента няма загубена стотинка. Подобен коментар в средата на годината може да се тълкува само и единствено като заявка, че някой до края на годината не мисли да върши нищо. Имаме ситуация на ясно разделение на труда. Едни имат грижата да работят, други имат грижата да коментират. Уважаеми господин Орешарски, пожелавам Ви бързо да влезете в изискванията на новата позиция и да бъдете в…. на тези, които имат грижата и ангажимента да работят. Колкото до темата, свързана с европейските фондове, имате личната ми професионална подкрепа за всяко добро решение. Пожелавам Ви успех.

Уважаеми господин президент, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, господин Орешарски, господа министри, колеги! Нямах намерение да се изказвам в днешния ден, но под формата на изказване искам съвсем телеграфно да припомня статистически данни от края на 2008 и средата на 2009 г., тъй като те бяха използвани многократно като аргументи за една или друга политическа теза. Безспорно може да се намери аргумент в това във вихреща се финансова криза да не се плашат хората и пазарите, защото това допълнително свива потреблението. Но си спомняме и етапите, в които се отричаше, че проблемът на българската икономика е свитото потребление. Искам да припомня, че почти половината от мандата на предишното правителство беше зает с това да се справя с недалновидни решения и предрешени политики на предходното. Предрешени политики в областта на пенсиите, предрешени политики в областта на социалното подпомагане, предрешени политики в областта на инвестициите. Цитираният фискален резерв от края на 2008 г. съвпада с данните, посочени от тази трибуна. Но когато правителството на Бойко Борисов пое управлението, непредпазливо формираният бюджет за 2009 г. вече черпеше от фискалния резерв, формиран към края на 2008 г. И фискалният резерв, вместо да нараства, тъй като бюджетът за 2009 г. беше разчетен с немалък излишък, намаляваше и достигна 7,7 милиарда през юли месец 2009 г. В него имаше и над милиард и половина аванси от европейските фондове, които, за съжаление, към този етап не бяха използвани за разплащане на усвоени европейски проекти. Разбирам предпазливите намерения, заложени в сега предложения план. Тези, които реферират към сегашното управление, правят лоша услуга на господин Орешарски с това, че вдигат топката към него той да покаже в пъти разлика от това, което беше направено по време на управлението на ГЕРБ. За съжаление, и независимо от това аз не се притеснявам да го кажа – Пламен Орешарски е добър финансист, на него ще му е трудно да покаже тази разлика, която му се вменява като задължение от лидерите на основните политически партии, които го подкрепят. Искам да му пожелая мъдрост и като единствения представител в правителството на тройната коалиция да забрави всичко, което се е случило по време на правителството на тройната коалиция. Благодаря

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Горанов, формулировката „предпоставени политики” в областта пенсионната област предполагам означава факта, че през 2005 г. коледната надбавка беше 25 лв., през 2006 – 50, през 2007 – 100, през 2008 – 150, а за цялото управление на ГЕРБ – „Предпоставени политики” в областта на пенсионната система вероятно означава, че по време на мандата, в който господин Орешарски беше министър на финансите, имаше почти 100% увеличаване на пенсиите, докато по време на Вашия мандат нямаше никакво. Това наистина са „предпоставени политики” и аз наистина разбирам, че Ви е трудно да следвате този темп. Искам да Ви уведомя, че на следващото правителство – на господин Орешарски, ще му бъде още по-трудно след намесата на ГЕРБ, защото резервите са по-малко и ситуацията е по-тежка. Така че „предпоставени политики” имаше, но аз на Ваше място не бих ги споменавал. Втора реплика? Няма. Господин Горанов, желаете ли дуплика? Заповядайте. „Предпоставени политики”, господин Кутев, означава когато виждате проблем, да го назовавате с истинските му имена, а не с цената на евтин популизъм да си скривате главата в пясъка и да вземате решения в полза единствено на краткосрочни популистки решения. Когато беше ясно и някои анализатори даваха индикация, че има проблеми, тогава можеше не да се преразглежда и прекроява пенсионният модел с увеличение от 1 на 1,1 с всяка година тежестта в пенсионната формула,

„Ще трябва да ограничим някои разходи, може това да не са социалните. Ще трябва да прекроим бюджета за 2009

в края на моята дуплика мога да кажа към Вас, господин Кутев: разликата е – макар бюджетът за 2013 г. да има определени затруднения, които биха могли да бъдат преодолени при едно разумно и консервативно управление, което предполагам, че следващият финансов министър ще отстоява, той драматично се различава от това, с което се налагаше в първите месеци на своето управление да се справя ГЕРБ.

Благодаря, господин председател. Имаше няколко въпроса в хода на дебатите, по които искам, макар и в резюме, да кажа няколко думи. Първо беше отправен въпрос от господин Стоилов, свързан с евентуалните ангажименти на следващото управление по отношение, най-общо, на данъците, пό изостаналите региони и повече социални функции в образователната система. Ще отговоря утвърдително и на трите тези. Разписани са в програмата или по скоро в програмните приоритети и при разписване на самата програма като план за действие ще конкретизираме, без на този етап да се ангажирам с точно времево характеризиране кога коя мярка ще се случи. Няколко въпроса имаше от господин Дончев. Министерството, за което споменахте – новото Министерство на инвестиционното проектиране, няма да иззема функции, а по-скоро ще се явява с координиращи такива. По отношение на усвояване на фондовете и опита да се оспорват класациите на Европейската комисия няма да изразявам мнение, защото не съм ги правил аз – може би те са сбъркали, ако Вие твърдите така. Класацията през Класацията през 2009 г. – да, това имаше отношение към фондовете. А по отношение на Вашите хипотези, че някой сега говори за загуба на еврофондове, аз не съм сигурен в това. От тази трибуна бяха цитирани думи на служебния вицепремиер. Предстои да се запозная с фактическата обстановка – тогава бихме могли да влезем в дебат, между другото, и да ползвам Вашия опит, който заявихте, че сте готов да предоставите, ще се възползвам от това. Искам да завърша с някои коментари на господин Горанов – също в по-общ план. Мисля, че фискалната политика в периода 2005 2008 г. е оценявана нееднократно, има много награди

Парламентарната група на ГЕРБ има около 13 минути, Коалиция за България – около 2 минути, „Атака” – около 6 минути, Движението за права и свободи е изчерпало времето си. Заповядайте, госпожо Атанасова.

Ваши Превъзходителства, дами и господа народни представители, уважаеми господа министри, господин министър-председател, уважаеми колеги! Хубаво е, че тонът за обсъждане на персоналните и структурните промени и гласуване на кабинет се превърна вече в тон на експертността и с този тон се говори за това какво ще се случва след час и какви са бъдещите приоритети на бъдещото правителство. Кандидатът за министър-председател господин Орешарски миналата седмица, когато в тази зала обсъждахме състоянието на енергетиката, състоянието на здравеопазването заяви, че това ще са приоритетите на правителството, бих искала да попитам кандидата за здравен министър за неговите за неговите приоритети и за мерките, които ще предложи. Наистина в здравеопазването са необходими спешни мерки. Госпожо Андреева, какви мерки ще предложите относно събираемостта на здравните вноски? Какви мерки ще предложите и дали ще предложите мерки при разкриването на нови лечебни заведения? Каква ще бъде Вашата реакция по отношение на цените на лекарствата, по отношение на Спешната помощ, по отношение на специализациите? Разбира се, отговорът може да е в резюме и в рамките на няколко минути, колкото позволява времето на парламентарната Ви група. Ви група. Не на последно място Вие, като лекар и като бъдещ министър на здравеопазването, ще подкрепите ли отмяната на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места? Моля Ви, тишина в залата! Съчувствам Ви на Вас самата, защото този пост е труден, този ресор е труден, обществените очаквания са прекалено големи. Съчувствам Ви и защото

Ще съчувствам и на администрацията, защото – шести здравен министър, който, доколкото чувам от коментарите в медиите, дори не знае кой плаща здравните осигуровки

Много обичам хора, които са вършили злини да излизат и с лустросан вид да призовават към успехи. Първо трябва да се извините за това, което направихте, защото в момента хора умират заради Вашите

отсъства от залата, не иска да е на заседание, не иска да се решат проблемите, които са остри проблеми. И понеже призовавате за експертност, аз ще добавя малко експертност в моето изказване. Данни на Евростат. Нали уважавате Евростат?

Това, пресметнато в бройка, означава 4 млн. 300 хил. българи. Това са повече, отколкото гласуваха, драги дами и господа народни представители! Доста повече от тези, които гласуваха, всъщност Евростат посочва, че живеят в бедност. Това е проблемът на проблемите! Ако можем да направим нещо в тази посока, дайте да го правим, дайте да предлагаме какво да се направи! Същият Евростат казва и, че има най-голям срив на доходите в България за последната година. Няма да казвам кой е управлявал. Същият Евростат казва, че тук токът е най-скъп спрямо покупателната способност. (Реплики.) Ако обичате, не бързайте да скачате да ме опровергавате с номиналност – спрямо покупателната способност на българина! Всички тези данни на Евростат, които казвам, би трябвало да ни карат да се замислим

Госпожо Атанасова, уважаеми колеги! Исках да припомня само на всички колеги в Народното събрание как започнахте работа при Вашия мандат, в предишния мандат. Вие започнахте с лобистка поправка в Закона за нотариусите, изкарахте българските майки престъпнички, накарахте ги да върнат 200 лв. плюс 300-400 лв. лихви за това, че докато си дават децата в общински детски ясли и градини, не са подали навреме дадена декларация. Призовавам Ви от уважение към избирателите, които са гласували за Вас, да не правите трикове с „влез-излез в тази зала”, а да участвате активно в по-добрия опит от Вашия, за да оправим един по един проблемите на хората. Благодаря Ви, господин Цветков. За дуплика – госпожа Атанасова.

не знам за кой период говорите и защо точно моето име свързвате с промените в Закона за нотариалната дейност. Вероятно сте ме объркали с някого. Бих искала да отговоря на господин Волен Сидеров, който, като защитник на колегата Андреева,

Господин Сидеров, аз наистина пожелавам успех на колегата, защото този ресор наистина е труден. Труден е, защото ще има разногласия и тези разногласия ще дойдат именно, когато се вземат решения във Вашата тройна коалиция. Ако тя издържи на този натиск, ако издържи на натиска и призивите за национализация от Вашата партия, ако издържи на натиска и призивите от Движението за права и свободи за по-дясна политика и издържи на натиска от партийните другари от Коалиция за България, БСП и всички останали, наистина ще я поздравя след периода на нейното управление. Но когато говорим за закритите лечебни заведения, ще Ви кажа, че всички, които по време на управлението на правителството на Бойко Борисов бяха закрити, бяха общински лечебни заведения. (Шум и реплики.) Решенията за тяхното създаване или закриване се вземат от общинските съвети от общински съвети, които са доминирани от общински съветници на БСП и ДПС, господин Сидеров. Благодаря Ви, госпожо Атанасова. За лично обяснение – народният представител Таня Андреева. Заповядайте, имате думата.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

Вземам думата в отговор на госпожа Атанасова. Тя очерта много въпроси, които поставят сериозните проблеми в здравеопазването, които, за съжаление, и тя, в качеството си на бивш министър, и другите министри на здравеопазването не можаха да решат. Късно е да Ви давам препоръки и отговори, защото няма да имате втори шанс за това. В бъдещия ми мандат ще видите какво ще направя за здравеопазването, за лечебните заведения, за лекарите и за пациентите, защото никога – работя повече от 12 години в здравеопазването, аз съм практикуващ лекар, за разлика от Вас, и моля не ме наричайте колега ДПС), не е имало по-ниско доверие в здравеопазването – нито от страна на съсловието, нито от страна на пациентите. Никога не е имало повече от 200 милиона неусвоени пари за онкоболните.

Уважаеми господин президент, господин председател, уважаеми колеги! Тъй като видях, че остана съвсем малко време на колегите от Коалиция за България, имам съвсем кратък въпрос към бъдещия премиер господин Орешарски. Ще Ви върна малко в годините назад – 2005-2009 г. Тогава управляваше така наречената „тройна коалиция”. Под натиска на партийните ръководители щатът на държавните служители беше раздут с доста проценти. (Шум и реплики.) Имам предвид, че във всички министерства по формулата 3-5-8 бяха назначавани заместник-министри, във всички областни управи бяха назначавани заместник-областни управители от различните партии различните партии в коалицията, и в почти всички други държавни институции. Въпросът ми е следният: ще се поддадете ли отново на натиска на новата тройна коалиция и по каква схема ще бъдат разпределени, да си знаем отсега – 3-5-8, 3-5-6? Просто Просто го кажете, да си го знаем, за да работим на чисто. (Реплики от ДПС.) Колко ще бъдат новите заместник-областни управители, заместник министри и на какъв квотен принцип? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Михов. В рамките на разискванията, като че ли вече наченахме парламентарния контрол към бъдещия кабинет.

Благодаря, господин председател. На въпроса – ако излезете от пропагандните клишета и направите добросъвестно справка, ще видите, че министерствата и броят на заместниците в тях отговорят отговорят точно по бройка на броя на заместниците и министрите от 1997-2001 г., съответно 2001-2005 Аз имам повече опит от Вас, повярвайте ми, работил съм в този период. Имахте и друг въпрос – за броя на администрацията. За мандата 2005-2008 г. бяха правени две съкращения, и това е единственият мандат, в който бяха правени две съкращения. Обикновено в стари мандати се правеше по веднъж. Броят на администрацията сега ме притеснява, но можем отделно с Вас – в рамките на парламентарен контрол или в кулоарите, след като вземем данни, да продължим този спор. Искрено съм притеснен, че

шум и смях.) От името на група може по тема, която е извън дневния ред – това са правилата. Не може по тази тема от името на група. Вие имахте изказване. Това беше лично обяснение, нямате право да се изкажете. Друг от групата Ви може да се изкаже, ако има желание, групата има време. Има ли желаещи за изказвания, или да се ориентираме към приключване на разискванията?

искам поименно преброяване на кворума в залата, тъй като днес много пъти се споменаваше за коалиции. За последен път, преди важното гласуване на кабинета, искаме да проверим коалицията двойна, тройна, каква е? Благодаря Ви. Благодаря за предложението, господин Велчев. Член 42, ал. 3: „По преценка председателят във връзка с предстоящо гласуване може да извърши по своя инициатива проверка на кворума чрез поименно прочитане на имената или чрез преброяване на народните представители от секретарите на Народното събрание”. Алинея 3 Ви чета точно.

или до два пъти общо в едно заседание по искане на парламентарна група проверка на кворума чрез поименно прочитане имената на народните представители или чрез преброяване на народните представители от секретарите на Народното събрание.” Това е пълният текст на ал. 3 на чл. 42 и тя е предоставена в дискрецията на председателя. Мисля, че тук има достатъчно и гости, които виждат, че има кворум в пленарната зала, и предлагам с тази процедура (силен шум

Уважаеми народни представители, в началото на заседанието Ви прочетох проекта за решение. Смятам, че то е достатъчно ясно, то влезе и в стенограмата. Затова гласуваме решението за избиране на министър-председател на Република България. Предложението е за Пламен Василев Орешарски. Моля, гласувайте.

Уважаеми народни представители, моля да седнете по местата си. Има искане за процедура. Господин Михов,

седнете по местата си. Уважаеми народни представители, предаването се излъчва директно. Моля за малко повече спокойствие. Постъпило е

за прегласуване, тъй като някои народни представители не са успели да се включат в процедурата. Режим на прегласуване!

Да се надяваме, че този път техниката няма да изневери. Уважаеми народни представители, поставям на прегласуване по предложение на господин Михов проекта на решение за избиране на министър-председател на Република България. Режим на гласуване!

ръкопляскания.) Уважаеми народни представители, ще Ви запозная с проектите за решения по точки 2 и 3, а след това ще преминем и към тяхното гласуване.

Моля Ви за тишина в залата. Явно се бавим с биометричните данни и стават постоянни грешки в пултовете. При първото гласуване гласувах „против”, а пултът ми показва „за”. Това е невъзможно. Видяхте, че при следващите гласувания други пултове отказваха. Ако така ще избираме правителство, нека ни е честито! Благодаря. Благодаря Ви, господин Иванов, за пожеланието. Честито да ни е като стане. Само да Ви кажа, вземането на биометрични данни се забавя – знаете, че някои народни представители се отказаха, други се заклеха. Сега, след избор на Министерския съвет, ще има решение на Централната избирателна комисия. Затова решихме в тази първа седмица да не прилагаме директно биометричните данни. Имахте възможност за прегласуване, така че сте коригирали вота си.

Министерският съвет на Република България се състои от: министър-председател, един заместник министър-председател и министри. Заместник министър-председателят и министрите ръководят отделни министерства. 2. Министерствата са: - Министерство на правосъдието; - Министерство на вътрешните работи; - Министерство на външните работи; - Министерство на финансите; - Министерство на отбраната; Министерство на икономиката и енергетиката; - Министерство на труда и социалната политика; - Министерство на инвестиционното проектиране; - Министерството на земеделието и храните; Министерството на регионалното развитие; - Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията; - Министерството на околната среда и водите; Министерството на здравеопазването; - Министерството на образованието и науката; - Министерство на културата; - Министерство на младежта и спорта. 3. Преобразуват се: - Министерството на регионалното развитие и благоустройството – в Министерство на регионалното развитие; - Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – в Министерство на икономиката и енергетиката; Министерството на образованието, младежта и науката – в Министерство на образованието и науката; - Министерството на физическото възпитание и спорта – в Министерство на младежта и спорта. 4. Създава се Министерство на инвестиционното проектиране. 5. Възлага на Министерския съвет в едномесечен срок да уреди всички правоотношения във връзка с преобразуването и закриването на министерства, включително преразпределението на функциите им.” Уважаеми народни представители, режим на гласуване за структурата на Министерския съвет.

Зинаида Каменова Златанова за заместник министър-председател и министър на правосъдието; - Цветлин Йовчев Йовчев за министър на вътрешните работи; - Кристиан Иванов Вигенин за министър на външните работи; Петър Пандушев Чобанов за министър на финансите; - Ангел Петров Найденов за министър на отбраната; - Драгомир Велков Стойнев за министър на икономиката и енергетиката; Хасан Ахмед Адемов за министър на труда и социалната политика; - Иван Евгени Данов за министър на инвестиционното проектиране; Димитър Фердинандов Греков за министър на земеделието и храните; - Десислава Илиева Терзиева за министър на регионалното развитие; Данаил Стоянов Папазов за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията; - Искра Димитрова Михайлова-Копарова за министър на околната среда и водите; Таня Любомирова Андреева-Райнова за министър на здравеопазването; - Анелия Димитрова Клисарова за министър на образованието и науката; - Петър Иванов Стоянович за министър на културата; Мариана Василева Георгиева за министър на младежта и спорта. 2. Правомощията на служебното правителство, назначено с Указ № 56 на Президента на Република от 13 март 2013 г., са прекратени.” Моля Ви, режим на гласуване за Проекторешението за персоналния състав на Министерския съвет. Благодаря

Благодаря Ви, уважаеми народни представители, не виждам някой, чийто вот да не е отразен, моля прекратете гласуването и покажете резултата.

имате думата за процедура, предполагам. КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Извинявайте, колеги! Все пак трябва да спазваме парламентаризма, нали? Уважаеми господин председател, уважаеми господин президент,

Гласувахме всички „против”, включително и аз, въпреки че знаехме, че това правителство ще бъде избрано в този състав по този начин. Предварителната договорка с тези, които не гласуваха и сега напуснаха, е повече от ясна на всички – на цялото общество, на всички, които в момента гледат.

Уважаеми колеги, има ли други отрицателни вотове? Не виждам. Нека преминем към клетвата на новоизбраното правителство и министър-председателя. Заповядайте на трибуната.

да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!”

Едно съобщение: Удължава се срокът за предложения по правилника с още един ден